**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2009. godinu 2009. godinu Podnositelj Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Podnositelj akta je Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na temelju članak 8. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja ministarstva tajnih fonda Zoran Komar. Izvolite, dodatno obrazloženje prijedloga. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Štovane dame i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je redovito godišnje poslovno izvješće o radu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2009. godinu. Kao što se može iz izvješća vidjeti u 2009. godini Fond hrvatskih branitelja nastavio je vrlo uspješno poslovati i konačni ishod tog uspješnog poslovanje jeste ostvarena dobiti u 2009. godini od ukupno 247,6 milijuna kuna. Fond je poslovao s posebnim naglaskom na sigurnost i likvidnost imovine, te primjerenost prinosa u odnosu na preuzete rizike ulaganja, a sve sukladno odredbama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Ukupna neto vrijednost Fonda hrvatskih branitelja u 2009. odnosno na koncu 2009. godine iznosila je 2,2 milijarde kuna, dok je vrijednost pojedinog udjela iznosila 723,31 kunu što je značajan porast u odnosu na godinu ranije. Koncem 2008. godine ukupna vrijednost udjela iznosila je 569,79 kuna. Zahvaljujući uspješnom poslovanju u 2008. godini tijekom 2009. godine sukladno Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja isplaćena je iz trećine neto dobiti dividenda članovima fonda u ukupnom iznosu od 66,9 milijuna kuna, a sukladno istome zakonu u istom iznosu financirano je stipendiranje djece hrvatskih branitelja, dakle u 2009. godini utrošeno je zahvaljujući pozitivnom poslovanju fonda ukupno 66,9 milijuna kuna za ukupno 10 tisuća 222 stipendije srednjoškolcima i studentima djeci hrvatskih branitelja. Na osnovu svih izrečenih podataka Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da usvoji ovo izvješće, Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za 2009. godinu. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za ratne veterane? Otvaram raspravu. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice pozdravlja ovo izvješće koje je hvalevrijedno kao i rad fonda koji zapravo doprinosi boljem statusu i dionicama koje hrvatski branitelji imaju. Naime, jasno je vidljivo da vrijednost fonda u ovim momentima iznosi 2 i da svaki udjel danas sa 500 i nešto kuna u 2008. godini porastao je na 723,31 kune i zasigurno je vrijednost koja čini zadovoljne hrvatske branitelje. Dividenda koja se dijeli iz 1/3 neto dobiti kao i ona koja pripada hrvatskim braniteljima koji su slabijeg imovnog statusa, koji ispunjavaju mogućnost korištenja stipendije tj. njihova djeca ili oni sami koji se školuju, doškoluju, zasigurno je hvalevrijedna i prešla je davno 30 tisuća stipendija koje su iz ovoga fonda bile omogućene djeci da se školuju i da završavaju fakultet. Sve ovo u svemu je izvješće koje jasno pokazuje o kvalitetnom radu uprave fonda, kao i društva za upravljanje fondom. Isto tako da se striktna briga povela kako bi hrvatski branitelji iz ovoga imali sigurnost za školovanje, kako bi imali sigurnost u vlasničkim udjelima, omogućeno je da se za one razlike upotrijebe i nađu druge dionice, da se podmiri sve što je potrebno. Ulaganje, kao što vidite iz izvješća, su u repo poslove, u zapise, razumije./… zapise i da se na kamatama također zaradilo preko 70 milijuna kuna. Zasigurno je pohvalo reći da to sve ide u korist fonda i njihovih korisnika. Sve u svemu, klub Hrvatske demokratske zajednice pozdravlja ovo izvješće. Možemo reći da smo zadovoljni kako fond funkcionira besprijekorno, bez ikakvih zamjerki koje bi došle od strane nezavisne revizije koju provodi Deloitte. sve one natruhe koje su bile upućene o malverzacijama u tom fondu, u nekakvom ispumpavanju novaca su pucanj u prazno jer jasno se vidi da je on pozitivan, stabilan i da je napredan, da nije moguće moguće ga urušiti i da će biti trajan u korist hrvatskih branitelja. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice pozdravlja i podržava ovo Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja. Hvala lijepa.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pred nama je Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2009. godinu. Dakle, ovdje je riječ o najjačem fondu u državi koji od osnutka uspješno posluje. Iz ovog poslovnog izvješća vidljivo je da vrijednost imovine fonda u ovom trenutku iznosi 2 milijarde i 297 milijuna kuna, da je fond u protekloj 2009. godini ostvario dobit od 25% veću nego 2008. godine, da je vrijednost udjela pojedinačnog u Fondu hrvatskih branitelja 723 kune i da je porasla gotovo 30% u odnosu na 2008. godinu. Dakle, to su financijski pokazatelji koji potvrđuju da fond više nego uspješno posluje i zahvaljujući toj uspješnosti poslovanja fonda osigurana su sredstva za fond za stipendiranje za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja i Zakladu hrvatskih branitelja. Ono što će nas posebno razveseliti je da će u ovoj školskoj akademskoj godini 2009./2010. biti isplaćeno sredstava za 10 tisuća i 257 učeničkih i srednjoškolskih stipendija za djecu hrvatskih branitelja. Inače u protekle tri godine iz Fonda za stipendiranje osigurano je više od 20 tisuća stipendija, isplaćeno gotovo 120 milijuna kuna za tu namjenu. Isti je slučaj i sa Zakladom hrvatskih branitelja koja je u protekle tri godine isplatila pomoći humanitarnog i socijalnog karaktera za hrvatske branitelje od preko 50 milijuna kuna. Dakle, iz ova dva fonda iz zaklade se vidi kolika je korist za branitelje od postojanja Fonda hrvatskih branitelja. Isto tako smatram da je ovo poslovno izvješće pregledno i cjelovito i zbog toga ću ga prihvatiti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Na redu je za raspravu zastupnik Petar Mlinarić. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala, gospođo potpredsjednice. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. ovog, kod osnivanja fonda bilo je zlogukih prognoza da neće biti sredstava, da je to samo forma, da je to projekt koji nema perspektivu, međutim to je bilo Vladin projekt i taj Vladin projekt je potpuno uspio. Fond hrvatskih branitelja putem Društva za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja i pod nadzorom upravnog odbora poslovao je pozitivno, uz ostvarenu dobit iz poslovanja prije oporezivanja u iznosu od 247,6 milijuna kuna. Fond hrvatskih branitelja je u 2009. godini poslovao s posebnim naglaskom na sigurnost i likvidnost imovine te primjerenost prinosa u odnosu na preuzeti rizik ulaganja, a sve u skladu s odredbama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Pokazatelji poslovanja Fonda hrvatskih branitelja u 2009. godini ukazuju na porast ukupnog prihoda u odnosu na prethodnu godinu, a isti je dostigao iznos od 253,2 milijuna kuna. U istom izvještajnom razdoblju ukupni rashodi su smanjeni u odnosu na 2008. godinu i iznose 5,6 milijuna kuna. Neto vrijednost imovine Fonda hrvatskih branitelja na kraju 2009. godine iznosila je 2,2 milijarde kuna, a vrijednost jednog udjela bila je 723,31 kuna što je povećanje vrijednosti udjela u odnosu na kraj 2008. godine kada je vrijednost udjela iznosila 569,79 kn. Tijekom 2009. godine Fond hrvatskih branitelja je izvršio isplatu udjela vlasnicima u iznosu od 793 milijuna 603,98 kuna te isplatu dividende vlasnicima udjela iz dobiti ostvarene u 2008. godini u iznosu od 66,9 milijuna kuna. Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u tijeku 2000. godine iz jedne trećine dividende je isplaćen iznos od 66,9 milijuna kuna. Pa evo, mislim da nema razloga da se ovaj prijedlog ne prihvati. Hvala lijepo. Hvala lijepa svima koji su raspravljali. Predstavnik predlagatelja